Izvješće o radu za 2007. godinu Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske Podnositelj: Nacionalno vijeće za znanost Republike Hrvatske Temeljem članka 13. točke 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te člankom 28. Poslovnika o radu Nacionalnog vijeća za znanost Vlada je dostavila mišljenje koje vam je podijeljeno na klupe. Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća ste primili na sjednici. Predstavnik predlagatelja, Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, štovane gospođe i gospodo zastupnici. Ja ću vrlo kratko izvijestiti o radu u 2007. godinu. Opsežan izvještaj je napisan i podijeljen. Htio bih samo reći da sam funkciju predsjednika primio početkom travnja 2007. i nastojao sam napraviti zaokret u radu Vijeća makar se u Vijeću dosta jedan veliki dio djelatnosti Vijeća se odnosi na pitanja koja nisu strateška i mislim da bi to u budućnosti trebalo mijenjati. Ja sam nastojao da se Vijeće počne doista baviti sa strateškim stvarima u hrvatskoj znanosti i na neki način da naša djelatnost bude usmjerena prema harmonizaciji sustava znanosti u skladu u skladu sa onim koji vlada u najrazvijenijim znanstvenim sredinama, znači Europi i Sjedinjenim Američkim Državama. I u tom kontekstu mi smo započeli rasprave koje su po mom mišljenju doista strateške. To su novi sustav financiranja znanosti i znanstvenih projekata prije svega. Novi sustav formiranja recenzenata. Novi sustav financiranja znanstvenih novaka. Taj posao ćete dobiti. On je gotov u 2008. u izvještaju. Osuvremenjavanje Pravilnika o sistematizaciji područja. To je posao koji ni iz daleka nije završen, ali to je bila jedna vatrogasna mjera koju smo morali učiniti da bi se mogli odvijati promocije doktora znanosti u skladu sa odobrenim studijima za prošlu godinu. Međutim, posao na tom pravilniku i pokazuje na svu kompleksnost naše akademske zajednice i tu ćemo vjerojatno morati naći rješenja koja su primjerena Europi. Zatim uspostava novog financiranja kapitalne opreme, rasprava o formiranju nacionalnih instituta sa pretpostavkom da Hrvatska ima previše instituta javnih i da bi tu trebalo napraviti neke zahvate. Mi imamo konkretne prijedloge ali oni nisu naravno u ovom izvještaju jer se na njima još radi. I ono što mislim da je jako važno i s tim ću završiti ovaj uvodni dio. To je evaluacija znanstvenih institucija. Evaluacija znanstvenih institucija je nešto novo na što još naše, naši znanstvenici i naša akademska zajednica nije i čak je bilo i otpora. Ali evo to je krenulo i mislim da ide dosta dobro. Ja ne bih više duljio sa ovim svojim usmenim izvještajem. Mislim da je unatoč velikih otpora konsenzus u Hrvatskoj, jučer smo to vidjeli u raspravi na sveučilištu, da se sustav mora mijenjati i da tako kažem europeizirati. odličnu potporu od Ministarstva znanosti, jer Ministarstvo znanosti se ne miješa u posao Nacionalnog vijeća i spremno je prihvatiti rješenja i evo nadam se da ćemo uspjeti na ovom našem poslu u narednom razdoblju koje je pred nama. Moram reći da se sastav Nacionalnog vijeća mijenja sljedeće godine i pola članova će biti novih. Hvala lijepo. Hvala. Predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu gospodin zastupnik Petar Selem. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 6. sjednici još 20. lipnja 2008. Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske za 2007. godinu koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavilo Nacionalno vijeće za znanost Republike Hrvatske 25. svibnja 2008. Odbor je pitanje raspravio kao matično radno tijelo. Uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici podnositelja izvješća. Izvješće donosi pregled provedbe u 2007. godini zadaća Nacionalnog vijeća za znanost povjereno tom tijelu Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. To su u prvom redu zadaće spomenutog vrednovanja kvalitete znanstvenih ustanova i organizacija, utvrđivanje znanstvenih i umjetničkih područja, polja i grana čemu će biti riječ, utvrđivanje uvjeta i sudjelovanja u stjecanju znanstvenih zvanja, kao i davanje mišljenja o znanstvenim projektima na zahtjev financijera. Pored ovih operativnih, Nacionalno vijeće za znanost ima tešku zadaću raspravljanja i utvrđivanja stajališta u pitanjima od važnosti za znanstvenu djelatnost, a sve u svrhu predlaganja mjera i poticaja za njezino unapređenje. Nacionalno vijeće za znanost zakonom je određeno kao stručno i savjetodavno tijelo koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustava znanosti u Republici Hrvatskoj. Neke od tih zadaća izvršava u suradnji sa Nacionalnim vijećem za visoku obrazovanje, a u prvom redu ova dva tijela zajednički predlažu raspodjelu financijskih sredstava predviđenih državnim proračunom Republike Hrvatske. Navedene i druge djelatnosti Nacionalnog vijeća za znanost sustavno su i dokumentirano prikazane u Izvješću o radu za 2007. godinu, a prikazani su i svi organizacijski oblici što ih je Nacionalno vijeće za znanost razvilo proteklih godina da bi mogli ispunjavati svoje zadaće, dakle područna znanstvena vijeća za pojedina znanstvena i umjetnička područja, matični odbori, prosudbene skupine za financiranje znanstvenih projekata i stručna povjerenstva za rješavanje pojedinih zadaća. Izvješće, kao i rasprava koja se o njemu vodila, posvetili su posebnu pozornost da se financiranje koje ima izvor u državnom proračunu usmjeri više na izvrsnost, ali i u većim iznosima te da se znanstveno istraživački projekti razluče od projekata koji su izvan djelokruga Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Izvješća, kao i rasprava koja je tim povodom vođena, posvetio je također posebnu pozornost pitanju položaja, broja i stimulacije znanstvenih novaka. Sudionici rasprave ukazali su na neka, po njihovom mišljenju, još uvijek sporna pitanja prigodom utvrđivanja znanstvenih i umjetničkih područja, polja i grana, što je također ovlast Nacionalnog vijeća za znanost te predstavlja preduvjet vrednovanja pojedinac i organizacija u znanstvenoj djelatnosti. Na poziv predsjednika Nacionalnog vijeća za znanost da Hrvatski sabor preuzme aktivniju ulogu koja se ne bi svodila samo na razmatranje godišnjih izvješća o radu Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, članovi odbora usuglasili su se, to ćemo uskoro realizirati, s takvom potrebom, ali i time da suradnja s ovim odborom ostane na razini … /Govornik se ne razumije./ … strateških pitanja, a ne operativnih zadaća koje pripadaju jasno izvršnim tijelima državne vlasti. Predstavnici Nacionalnog vijeća za znanost pozvani su pored ostalog da s potrebnom pozornošću pristupaju nekim zadaćama što ih izvršavaju zajedno s Nacionalnim vijećem za visoko obrazovanje, kao što je pitanje sudjelovanja u konstituiranju Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju kako bi taj postupak bio lišen nastalih nedoumica oko zakonitosti u izboru u pojedinom slučaju. Nakon provedene rasprave, većinom glasova, 5 za i 3 suzdržana donesen je sljedeći zaključak: Odbor predlaže Hrvatskom saboru da prihvati Izvješće o radu za 2007. godinu Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske. Hvala. Hvala. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti svoje mišljenje? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Gvozden Flego. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege, zastupnice i zastupnici. Mi smo imali dosta opsežnu, a na momente i dosta oštru raspravu na odboru i to se jednim dijelom iz izvješća vidi, a ja bih vas želio podsjetiti na još neke elemente. Dakle, nama je znanost od strategijskog značaja, pogotovo nam je značajno tijelo, strategijsko tijelo, to je Nacionalno vijeće za znanost koje kao što je rečeno je najviše stručno tijelo koje brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti u državi. To tijelo po našem sudu kani poduzeti odgovarajuće korake i priprema se da poduzme odgovarajuće strategijske korake, ali je još uvijek daleko od toga. Mi mislimo da je u svakom slučaju strategijski korak pitanje državnog proračun, načina dakle i kvalitete, ali i količine dakle i kvantitete financiranje znanosti i tehnologije. U zadnje tri godine taj iznos pada, on se smanjuje. On se smanjuje kako na razini državnog proračuna, jednako tako se i smanjuje na razini privatnih ulaganja u znanstvena istraživanja i to je zabrinjavajući podatak. To je zabrinjavajući podatak za svaku zemlju koja se kani razvijati, to je zabrinjavajući podatak za cjelokupnu znanstveno-istraživačku djelatnost i očekivali smo ili trebali bismo očekivati da Nacionalno vijeće upozori na taj deficit i da zapravo ukaže na potrebe hitnog, a možda i bitnog promjenjivanja tog načina financiranja i načina opsluživanja., Drugo, uz Nacionalno vijeće za znanost postoji i nešto što se u Hrvatskoj zove ni manje, ni više nego renesansnim akronimom SVEZNATE. SVEZNATE je nešto što je skraćenica za strategijsko Vijeće za znanost i tehnologiju koje je osnovano na sjednici Vlade u 6. mjesecu 2006. godine, a predsjednik tog vijeća je premijer osobno. Nigdje nismo mogli naći informacije o tome kako sve znate funkcionira i dali uopće funkcionira, nigdje nismo našli pokušaja da se sve znate i Nacionalno vijeće za znanost koordiniraju, a čini nam se da ovo najviše tijelo mora voditi brigu o onim tijelima koji žele koordinirati znanost i njome upravljati u zemlji. Treća djelatnost koju svakako smatramo strategijskom je bitna veza između znanosti, dakle znanstveno istraživačke djelatnosti i visoko obrazovne djelatnosti. U tom smislu nam je jako žao da Nacionalno vijeće za znanost nije nastavilo gotovo pripremljeni postupak reintegracije znanstvenih instituta u sveučilišta, čime bi s jedne strane znanstveni instituti dobili svoj … /Govornik se ne razumije./ … u ovoj široj okolini a sveučilišta bi dobila i nove nastavnike, i nove prostore i novu opremu. Podsjećam vas da Hrvatska ima 30-tak javnih instituta na 4,5 milijuna stanovnika. I taj korak se mora napraviti kada tada, čim prije, tim bolje. I konačno, 2007. godine su odobreni novi znanstveno istraživački projekti. Ni o tom pitanju se nacionalno vijeće nije izjašnjavalo, premda je u odobravanju znanstveno istraživačkih projekata bilo velikih poteškoća i formalno pravnih, jer su znanstveno istraživački projekti odobravani tako da su u podosta velikom broju slučajeva članovi koji su ocjenjivali projekte sebi nekako slučajno baš dodjeljivali prioritetna mjesta. I drugo što je za znanstveno istraživače projekte u nekim slučajevima odobravan toliki iznos da on ne može niti približno pokriti troškove za ostvarirvanje projektiranih zadataka u projektu. Dakle, i tu smo očekivali da se nacionalno vijeće postavi drugačije i konačno postoji još jedna dimenzija, a to ja da u zadnjih 15, 18 mjeseci jedva da je ikoji projekt odobren, a težimo društvu znanja. Težimo društvu znanja, znanost napreduje velikim i brzim koracima i ako vrlo malu količinu projekata odobrimo u 15 ili 18 mjeseci onda i to zabrinjava, a strategijsko tijelo bi o tome moralo voditi računa. I konačno, kolegice i kolege još dvije napomene. Nacionalno vijeće za znanost ima obvezu brinuti i o području koje izrasta iz te znanosti, a to je visoko obrazovanje. I stoga je ovo tijelo u svojim normativnim odredbama propisalo da se barem jedanput godišnje sastaju ta dva tijela. I kada su se sastala nisu odradile one svoje zakonske obveze o čemu je već jednim dijelom bilo riječ u izvještaju. S jedne strane nisu predložile raspodjelu državnog proračuna, a što im je zakonska obaveza. Ja ću konkretno citirati i članak, to je članak 8. stav 1, odjeljak 1 i konačno nisu predlagale Odbor za etiku kako to zahtjeva članak 8., stav 1, pododjeljak 6, a što su bile obavezne. Podsjećam vas da smo mi o tome već raspravljali. I konačno, kao što je bilo spomenuto, a po mom sudu možda nedovoljno jasno. Mi smo na sjednicu odbora povodom izvještaja Nacionalnog vijeća za znanost dobili i nešto što se zvalo Prijedlog podjela, dakle na znanstvena područja, polja i grane. Pravilnik o podjeli na područja, polja i grane. Taj pravilnik je dosta supstacionalno, a i ne baš nježnim riječima popraćen na sjednici odbora i taj pravilnik nije prihvaćen, nego je Nacionalno vijeće za znanost dobilo zadaću da ne samo do kraja godine, nego do 15. 12. dakle do datuma kada mi radimo izradi novi prijedlog pravilnika o podjeli. Gospodin predsjednik je nekako zaboravio spomenuti, prešutio nam je jednostavno da je onoga datuma kada smo mi imali sjednicu odbora, zapravo u "Narodnim novinama" tiskan taj isti pravilnik koji smo mi odbili. I to zapravo smatramo ne prihvatljivim. Dakle, mi jednom riječju nismo obaviješteni o tome da će to biti objavljeno ili da je to nekakav konačni akt, nego je pravilnik taj tiskan nakon ili istog dana nakon sjednice našeg odbora i to smatramo posve neprihvatljivim i nekorektnim. Dapače, upravo sam dobio obavijest dakle pola sata prije početka ove sjednice, od predsjednika odbora, da na dva dopisa koje je predsjednik odbora slao Nacionalnom vijeću za znanost o tome kako je došlo do objavljivanja toga teksta, nismo dobili odgovor što također smatramo nekorektnim i neposlovnim jel' je Nacionalno vijeće za znanost podsjećamo vas saborsko tijelo. To su ključni razlozi zbog kojih SDP ne može podržati ovaj izvještaj, premda želimo i Nacionalnom vijeću za znanost, ali želimo i svima nama da to vijeće puno bolje funkcionira, jer se nadamo da će na taj način prosperirati hrvatska znanost, a nadamo se i ona proizvodnja koja se temelji na znanosti pogotovo u nečemu u čemu su nam puna usta, a to je društvo znanja ili ekonomija temeljena na znanosti. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepo. Gospođe i gospodo zastupnici, još imamo dva kluba i četiri zastupnika, pa možda da da bi uspjeli završiti do 13,00 sati kada je predviđeno glasovanje da se vremenski dovede u te granice. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Nevio Šetić. Izvolite. **Šetić,

ovo izvješće Nacionalnog vijeća za znanost iz razloga što on najkraće rečeno hrvatski znanstveni sustav usmjerava prema europskom i podiže ga na višu kvalitetu. To je činjenica koja od prve do zadnje stranice možete iščitati, a to je činjenica koja izlazi iz ovoga što je tijekom 2007. godine rađeno ne uvažavajući ono što je 2008. gdje bi se mogli pridodati i neke nove rezultate. Naravno da određenih poteškoća ima. To je logično kada se ovakav jedan sustav a i sjetimo se u kakvim je sve tijekom zadnjih desetljeća situacijama živjela hrvatska znanost. Ja ću samo reći a prateći ono što je izvješću izneseno da je Nacionalno vijeće za znanost djelovalo prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i da je Nacionalno vijeće za znanost stručno i savjetodavno tijelo koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti. To je ono u svojoj naravi činilo. I posebno ono što je važno za hrvatsku znanost reći jest približavanje i nastavne djelatnosti i visokoškolske tako da i Nacionalno vijeće za znanost treba promatrati kroz rad Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i taj suodnos kreira potpunu sliku ovoga područja. Isto tako, želim reći da ono što je tretirano na sjednicama i ono što je činjeno u ovome području u svakom slučaju upotpunjava i uočava znanstvenu situaciju. Dakle, započele su rasprave o novom sustavu znanstveno-istraživačkih projekata, nastavljen je rad na vrednovanju kvalitete i učinkovitosti znanstvenog i stručnog rada znanstvenih organizacija, izrađeni su kriteriji za odabir znanstvenih novaka, imenovani su pojedini članovi matičnih odbora i područnih znanstvenih vijeća, imenovana su povjerenstva za izbor u znanstvena zvanja, razmatrani su statuti javnih znanstvenih instituta o kojima je od Nacionalnog vijeća za znanost tražena suglasnost, i niz drugih aktivnosti o kojima isto tako želim nešto pobliže reći. Novi sustav financiranja znanstveno-istraživačkih projekata to je iznimno važno. Naravno, bilo je tu i poteškoća i nije jednostavno oformiti do kraja ali dobili smo nove parametre za to. Povećana su ukupna sredstva za znanstveno-istraživačke projekte. Projekti koji nisu znanstveni ali su važni za razvoj pojedinačnih struka u Republici Hrvatskoj prepustit će se drugim ministarstvima. Isto tako, racionaliziraju broj znanstvenih projekata. Isto tako, uvode se neki novi projekti, predloženi su novi projekti za mlade istraživače s doktoratom koji žele osnovati vlastitu istraživačku grupu. Isto tako, kolaborativni projekti te nacionalni projekti koje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa financira uz druga ministarstva i privredni subjekti utvrđuju predpoziva i poziva za znanstvene projekte itd. Isto tako, čini mi se posebno važno istaknuti a što držim što je i nastavljeno u 2008. godini raditi, Nacionalno vijeće za znanost radi dalje na novom sustavu financiranja znanstvenih projekata, novi sustav recenzija, novi sustav financiranja znanstvenih novaka, pravilnik o sistematizaciji područja, polja i grupa i njegovo usklađivanje sa sličnim dokumentima u razvijenim zemljama. Tu ću u ime Hrvatske demokratske zajednice reći i neka naša gledišta koja će upotpuniti sliku, zatim rasprava o formiranju nacionalnih instituta, evaluacija znanstvenih institucija, vrednovanje znanstvenih projekata, vrednovanje znanstvenih organizacija. Dakle, na svemu tome Nacionalno vijeće Nacionalno vijeće za znanost je djelovalo i 2008. godine. Čini mi se a s obzirom da od znanosti očekujemo potporu obrazovanju i kvaliteti hrvatskoga društva čini mi se da je potrebno nastaviti dalje raditi na tim sadržajima. A nešto ću reći u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice o Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama. Zato jer moramo biti svjesni da neka polja nisu do kraja definiranja. To je pitanje obrazovanja. Tu mislim da se slažemo i sa klubom SDP-a da bi trebalo doraditi to polje, osobito u kontekstu interdisciplinarne humanističke znanosti, interdisciplinarne društvene znanosti, interdisciplinarne prirodne znanosti odnosno interdisciplinarni studij obrazovanja jer prije svega pitanje metodike koja ulazi u sva a nije do kraja definirano. I čini mi se ono što u ovoj raspravi danas želim reći u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice da je to jedno područje koje treba dopuniti i sa sustavom obrazovanja. Zašto? Zato jer se Hrvatska opredijelila kao i većina europskih zemalja da obrazovanje pripada sveučilišnom studiju. Imamo razvoj ne samo diplomskog nego i poslijediplomskog studija i sad se javljaju razni problemi u tom području oko napredovanja, oko ocjenjivanja, oko miješanja polja glede društvenih, humanističkih područja i mislim da je ovo prostor da u narednom razdoblju realiziramo i ovo pitanje. I to mi se čini da je jedna razvojna tema. To nije tema neka kritična koju treba izmisliti. Mi moramo samo primijeniti naša iskustva i uskladiti sa europskim iskustvima ako smijem tako reći zato jer kada ulazimo u dubinu te materije onda znamo da pedagogija ili ili neko područje psihologije ne može pokriti do kraja pitanje metodike, pitanje interdisciplinarnosti u obrazovanju pa očekujem da hrvatska znanstvena javnost će to znati zajedno sa znanstvenim Nacionalnim vijećem za znanost do kraja osmisliti. I na koncu, u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice želim istaknuti iz svih ovih razloga da prihvaćamo i podržavamo Izvješće Nacionalnog vijeća za znanost. Hvala. Ispravak netočnog navoda gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Kolega Šetić, koliko god vi govorili a i vi i ja htjeli da se sredstva za projekte znanstveno-istraživačke djelatnosti povećavaju nas demantiraju brojke i državni proračun. Ja vas podsjećam da je dakle za projekt A6 2203, dakle programi i projekti znanstveno-istraživačke djelatnosti su sredstva odlukom Vlade smanjena sa 153 milijuna kuna na 136 milijuna kuna kao i primjerice aktivnosti poticanja znanstvene izvrsnosti da su odlukom Vlade sredstva od 5,5 milijuna kuna smanjena na 3 milijuna i 100 tisuća. Prema tome, koliko god vi govorili o tome da povećavate sredstva za znanstveno-istraživačke projekte a i vi i ja htjeli da se to zaista događa to se naprosto ne događa i to nije točno. Hvala. Gospodine potpredsjedniče, gospodine predsjedniče Nacionalnog vijeća, kolegice i kolege. Evo, ja ću na zamolbu našeg potpredsjednika znatno skratiti svoje izlaganje. u nastavku ove priče o Hrvatskoj kao društvu znanja želim samo dodati na ono što je sada kolega ispred kluba HDZ-a rekao i time bi ga malo nadopunio da hrvatski znanstveni sustav se kreće u pravcu europskog znanstvenog sustava ne zadnje dvije, tri godine nego zadnjih 25 godina uvažavaju se publikacije, tercijarne publikacije u kojima se one navode, citiranost, kriteriji za napredovanje u znanstveno nastavna zvanja itd., to su pomaci koji se već uvažavaju i pomalo mijenjaju i unapređuju godinama. Pitanje je samo koliko koja Vlada je bila u stanju da u biti ubrza taj proces, i o tome se radi. Zato gospodin Flego ima potpuno pravo da je naveo i one nedostatke koje mi želimo da u narednom razdoblju pokušamo ispraviti. Evo kolegice i kolege možda jedan najbolji primjer, praktičan primjer. 7. prošlog mjeseca u Hrvatskom saboru dodijeljene su najviše nagrade za znanost. Ja bih vas pitao, sad kad bi napravili anketu da li netko od vas zna nabrojiti barem jednog čovjeka koji je dobio prije mjesec dana najviše nagrade za znanost u Hrvatskoj? Bilo ih je 13 godišnjih nagrada. Dakle ljudi koji su napravili najveći iskorak u svom području. Najviše doprinijeli da se europska znanost, hrvatska znanost poveže sa europskom i svjetskom, ljudi na koje možemo računati. Ja vjerujem da barem 80% vas ne bih znali nijedno ime navesti. A znate li i zašto kolegice i kolege? Ni u jednim novinama se drugoga dana nakon podjele tih nagrada nije pojavila ni jedna notica sa njihovim imenima, ni na jednoj televiziji, ni na jednoj radio stanici nije bio ni jedan spomen o tome da su dodijeljene najviše nagrade za znanost. To je opća sramota. Nadalje. Jedna od dobitnica je i M.Š. Ta je osoba, 38 godina ima, dobila državnu nagradu za područje to i to. Ta kolegica dakle je ocijenjena od ocjenjivačkog suda kao najbolja u tom području da bi 10 mjeseci ranije povjerenstvo koje je odlučivalo o kakvoći projekata koje je ona prijavila njen projekt sa gotovo istim radovima objavljen u najboljim svjetskim časopisima ocijenila kao lošiji projekt i financira se sa samo 70 tisuća kuna. Pogledao sam malo i raspitao sam se tko je u ocjenjivačkom sudu? Između ostalog ljudi koji nikada nisu imali vlastiti projekt. Nikada vlastiti projekt. Ni sada nemaju projekt, a ocjenjuju tuđe projekte. To ne može biti. To ne može biti. U nastavku one priče koju je profesor Flego rekao. Dobili smo prije tjedan dana izvješće Europske komisije o izdvajanjima Republike Hrvatske za znanost i istraživanje. U proteklih 6 godina sa 1,1% BDP-a pali smo na 0,87. Sustavno iz godine u godinu padamo, padamo, padamo, padamo. A po Bolonjskom procesu obvezali smo se da ćemo do desete godine izdvajati čak 3%. Priznajem ni mnoge druge europske zemlje to ne čine. Prosjek Europske unije je negdje oko 2%, skandinavskih zemalja jedini iznad 3%, ali da moramo biti na 0,87% e to zaista ne moramo biti. Zadnje što želim reći jer zaista vrijeme istječe a korektno je od potpredsjednika da želi da svi imate priliku govoriti je trokut, famozni trokut između znanosti, gospodarstva i visokog obrazovanja. Taj trokut ne postoji. Koordinacije nema. Mi smo zahvaljujući evo profesoru Selemu organizirali jedan okrugli stol. Mi ćemo uskoro predočiti te naše zaključke i ministru. Nadamo se da će tu, da će se tu dogoditi veliki pomak jer uistinu za koga mi obrazujemo kadrove ako ne za gospodarstvo? Za koga se vrše istraživanja ako ne za pomak kakvoće života u našoj zemlji? U Hrvatskoj nikada nije bilo prioritetnijih područja istraživanja. Zar ne bi poljoprivreda trebala biti na primjer jedna od njih? Ili u području nekakvih tehničkih znanosti i tako dalje i tako dalje. Kada sam ja kao mladi znanstvenik radio u Francuskoj prije puno godina tad je ministar rekao: «U mom mandatu biti će tri prioritetna područja.». Bilo je to davno pa su to bili fibrooptička vlakna, poluvodiči, genski inžinjering. Točno se znalo što treba Francuskoj i u kom pravcu oni jasno žele pomoći svom gospodarstvu. To Hrvatskoj treba. Hvala lijepa. Gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovani predsjedniče Nacionalnog vijeća osjećam osobnu potrebu a na neki način i odgovornost prema ovom Parlamentu diskutirati o ovoj temi možda na nešto drugačiji način nego što su to činili moji prethodnici i na neki način upoznati vas sve zastupnike i zastupnice koji se možda i ne bavite toliko temama znanosti i obrazovanja o nečemu što mi se čini da je presedan u našoj hrvatskoj parlamentarnoj praksi. Za uvod dakle Nacionalno vijeće za znanost zajedno kao i Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje su tijela osnovana Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, nacionalna tijela koja za svoj rad odgovaraju Hrvatskom saboru, koje bira Hrvatski sabor i koja zapravo na neki način kroz svoj rad moraju da tako kažem skraćeno objedinjavati cijelu državnu politiku vezanu uz znanost odnosno ovo drugo vijeće za visoko obrazovanje. Da se radi o za državu važnu strateškom poslu govori i obveza da nacionalna vijeća svake godine podnose izvješća Hrvatskom saboru i to je upravo ovo jedno od tih izvješća o kojima sada raspravljamo. Mi smo na matičnom odboru dakle na Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu to izvješće raspravljali 20. lipnja ove godine a između ostalog a nešto o tome su rekli i moji prethodnici smo raspravljali o jednom prilogu tom izvješću o Prijedlogu pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama. Tada smo kao zastupnice i zastupnici iznijeli neke svoje primjedbe i promišljanja na određena rješenja iz tog prijedloga pravilnika dobili smo tada objašnjenje predsjednika Nacionalnog vijeća da se radi zapravo tek o prijedlogu dokumenta koji tek treba proći široku javnu raspravu kako na sveučilištu tako i u svakakvoj široj društvenoj zajednici. Sjećam se tada je i ja sam prilično meko da tako kažem govorila o nekim stvarima, predsjednik odbora je tada čak i mene prekinuo i rekao: «Ne radi se o nekakvim našim promišljanjima nego o zaključcima Odbora za obrazovanje Hrvatskog sabora.» Ono što se dogodilo je činjenica da je idući dan nakon sjednice Odbora ili dva dana iza toga ili nekoliko dana iza toga taj pravilnik objavljen u Narodnim novinama kao konačni dokument. Svega nekoliko dana prije toga predsjednik Nacionalnog vijeća nam je govorio da se radi o prijedlogu i o radnom tekstu o kojem će još uvijek biti diskusije kao odgovor na naše primjedbe. Ja ne znam kako se to drugačije zove nego laganje matičnog odbora i dovođenje na neki način zabludu svih zastupnica i zastupnica u Hrvatskom, Predsjednik našeg odbora je u ime odbora uputio pismo Nacionalnom vijeću da se očituje o tome. Dakle već negdje prije ljeta. Do dana današnjega odgovor na to pismo nije stigao. I mene sad zanima ako postoji Nacionalno vijeće koje je formirano kao nacionalno tijelo, kao krovno tijelo koje zajedno s nama na neki način treba kreirati znanstvenu politiku u Republici Hrvatskoj zašto onda u potpunosti i ignorira stavove Hrvatskog sabora unatoč tome što je javno deklariran poziv da se zajednički radi na nekakvim projektima? Odnosno ja bih voljela konačno dobiti odgovor na pitanje zašto na neki način nešto što nam je bilo protumačeno kao radni prijedlog na sjednici Odbora za obrazovanje je za nekoliko dana osvanulo u Narodnim novinama kao službeni dokument koji ponavljam ima, neke su kolege o tome i govorile prije pa neću o konkretnim stvarima i primjedbama na taj pravilnik ima brojne probleme. Ja mislim da je u najmanju ruku korektno dobiti objašnjenje, odnosno odgovor na ovo pitanje, a s druge strane na neki način želim i javno zamoliti Nacionalno vijeće za znanost da posao i funkciju koji trebaju obavljati sukladno zakonu i sukladno na neki način raspravama i zadaćama koje dobiju ovdje u Hrvatskom saboru ispunjavaju korektno i u smislu da se ostvari najbolje za hrvatsku znanost. U suprotnome mislim da možemo onda i sumnjati u odluke Nacionalnog vijeća za znanost kao i za sve ono što Nacionalno vijeće radi, a to nije scenarij kojeg bi osobno voljela vidjeti i kojem bi osobno voljela svjedočiti. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Gospodin Daniel Mondekar. Izvolite. Raspravu sam zaista skratio na par minuta. Samo da prođemo malo kroz neke usporedbe danas u Europskoj uniji i Hrvatskoj. Znanstveni projekti “Znanost u Europi“ definitivno je okrenut međunarodnim interdisciplinarnim kolaborativnim projektima, gdje su partneri upravo iz ovog trokuta znanosti, visokog školstva i privatnog sektora u kojem svi imaju svoju jasnu ulogu u kojem i država ima određenu jasnu viziju. Neke zemlje kada su u igri, projekti koji se financiraju iz Fondova za znanost idu toliko daleko da daju jedan na jedan sufinanciranje projekta, odnosno koliko je uzeto recimo iz 7. okvirnog istraživačkog programa toliko u istom iznosu da i država. I kao što smo čuli imamo države koje ulažu i više od 3% svog BDP-a u znanost i istraživanje. Ove godine 2008. Europa je prvi put prestigla SAD recimo u ulaganjima u inovacije. Prošle godine 7,4 sada 8,8 dok je SAD pao sa 13 na 8%. To se vidi i kod povećanja broja ljudi koji rade u znanosti i visokom školstvu. Pola milijuna znanstvenika i jedan i pol milijun nastavnika na 4000 sveučilišta i instituta u Europskoj uniji s time da se u ovom trenutku maksimalno ulaže u prirodne i tehničke znanosti jer tu se vidi i budućnost. U Hrvatskoj veliki problem je već i kod broja znanstvenika. Treba nam puno više. Mi smo imali čak do prije par godina i velike rasprave koliko točno Hrvatska uopće ima znanstvenika. Jedno je rekla statistika, jedno Ministarstvo znanosti, treće smo vidjeli u izvještaju OECD-a. Ali puno veći problem je naši znanstveni projekti. Republika Hrvatska ima veliki broj malih razmrvljenih projekata koji su teški pod navodnicima oko 5000 eura svaki. Prava znanost, pravo znanstveno istraživanje od kojih Republika Hrvatska ima koristi za svoje gospodarstvo, za svoj društveni razvoj nisu ispod pola milijuna eura. I za europske norme, za recimo jedan FP7 hrvatski znanstveni projekti su smiješni, zaista smiješni. Danas instituti kada i hoće ići u velike projekte nalaze se u problemu da ne mogu dami naći dovoljno novaca za sudjelovanje u istim projektima, a Ministarstvo znanosti te novce nema. Nedavno je jedan moj kolega o svom vlastitom trošku morao putovati po Europi da dogovori ulazak jednog instituta u jedan konzorcij za zajednički projekt, a još uvijek se ne zna i kako će ga sufinancirati. Nadalje, umjesto da država ulaže više novaca u projekte koji se financiraju iz okvirnog istraživačkog programa taj iznos je isto smiješan. Kada pogledate u proračun Republike Hrvatske iznosi koji se daju za FP6 i FP 7projekte su zaista mizerni. Daleko od bilo kakvog jedan na jedan sufinanciranja, a iznos novaca za znanstvene projekte u Hrvatskoj još dodatno i pada. Na sve to nadodajte da inovacije u Hrvatskoj u znanost kako je sam Bruxelles nedavno rekao premalo država sudjeluju. Većinom su u rukama velikih kompanija i taj iznos da bi to u Hrvatskoj donijelo neki napredak mora biti barem barem 30%. Bez konkretnog ulaganja u inovacije, bez konkretnog ulaganja u velike EU projekte, međunarodne, kolaborativne projekte neće biti ni transfera znanja pravilnog. Znači prijenosa znanja, istraživačkih projekata i vještina u ekonomiju. I dok do toga ne dođe bilo kakva priča Vlade Republike Hrvatske o gospodarstvu znanja i društvu znanja ostat će isprazna floskula. Eto toliko o tome. Hvala. Hvala lijepa. Zaključno predsjednik Vijeća za znanost, profesor doktor Krešimir Pavelić. Izvolite. Ja ću kratko samo komentirati neke od izjava. Pohvalio bih ovo što je mladi izjava. Pohvalio bih ovo što je mladi kolega rekao, jer upravo u tom smjeru Nacionalno vijeće i radi. Naime, mi raspravljamo Izvještaj za 2007. Sve što je govorio gospodin Flego i ostali je zapravo velikim dijelom već napravljeno u Vijeću, ali mi sada govorimo o izvještaju godinu dana ranije. Gospođa mlada zastupnica Lugarić, nije točno da sam ja rekao da je ono radni prijedlog. Ja sam rekao da je cijeli taj posao radni prijedlog i da mi sada spašavamo situaciju u kojoj smo pritisnuti od sveučilišta da brzo napravimo pravilnik da bi ljudi koji su htjeli izići na ulice mogli biti promovirani za doktore znanosti. Dakle, mi smo napravili nešto što je bilo neophodno i odmah sam vam rekao, dakle na toj sjednici da ćemo isti čas, ja sam to i učinio početi raditi na novom prijedlogu koji je za mene jedino moguće rješenje, a to je prijedlog novog Raskatija koji je Europska unija napravila. Međutim, tu ću vas odmah upozoriti da naša akademska zajednica jer ja sam poslao svima taj prijedlog je potpuno nespremna da to prihvati i moramo pogledati stvari takve kakve jesu. Dakle, mi ćemo jako teško izići iz ovog problema. Ja ću na sljedećoj sjednici odbora, ja sam sa gospodinom predsjednikom razgovarao dati nekoliko rješenja i mi ćemo ja se nadam izići iz te situacije. Ali vas upozoravam da nacionalna vijeća prije mene nisu uspjela riješiti taj problem. Nisu ga čak niti dala u javnost. Dakle, nisu ga htjela rješavati. Prema tome, nemojmo se bojati da to nećemo napraviti. Vrlo kratko bih komentirao što je gospodin Flego rekao bio je vrlo kritičan moram priznati. Mi razgovaramo i drago mi je da razgovaramo. Međutim htio bih reći da sve ono što ste vi rekli de facto govori u prilog činjenici da se moramo pitati da li je potrebno da imamo dva vijeća. Isto tako vi dobro znate moj stav o reintegraciji sveučilišta u, instituta instituta u sveučilišta i mi kao Nacionalno vijeće ćemo podržati i dati konkretan prijedlog u tom smislu. Nije točno da ne radimo u suradnji sa Nacionalnim vijećem za visoko obrazovanje. Mi imamo zajedničke redovne sjednice, no morate ipak imati u vidu da postoji razlika u pristupu u radu između dva vijeća, da je Nacionalno vijeće za visoko školstvo i visoko obrazovanje opterećeno sa svakodnevnim poslovima odobravanja studija i ono se zapravo pretežno time bavi. Prema tome, čini mi se da će izlaz u tome biti ili u integraciji vijeća ili u nekom drugom pristupu. Na kraju jedan kratki komentar o sredstvima koja naravno da Nacionalno vijeće je alarmiralo u nekoliko navrata ministarstvo o situaciji s projektima i meni je žao da mi ne možemo sada raspravljati o 2008. godini kada smo mi dali vrlo dobra rješenja za novu strukturu projekata koja je doista komplementarna europskom sustavu i možda ćemo izvještaj za 2008. imati ranije pa ćemo o tome govoriti na vrijeme. Međutim kada govorimo i s time ću završiti, o izdvajanju za znanost moramo znati da ne postoje samo sredstva ministarstva već postoje i drugi izvori za financiranje, to su UHF projekti, BIKRO, HIT itd. Isto tako postoji i značajan udio hrvatskih znanstvenika u F6 i F7 projektima. Dakle ono što je možda najznačajnije da si je nacionalno vijeće započelo jednu raspravu koja je mislim urodila plodom i to ćete dobiti u sljedećem izvješću, da je sredstva predložila, dakle da se sredstva iz ministarstva za istraživanja izmjeste u nacionalnu zakladu. čini mi se da bi i to je moja poruka zapravo i vama koji ste s pravom kritični, da bi bilo dobro da više radimo zajedno na sustavu nego da se da se kritiziramo, jer mislim da ovaj čas moramo naći zajednički jezik i da u ovom slučaju Hrvatska ide u dobrom smjeru. To je moja osobna, moj osobni stav. Još samo na kraju, gospodin Dorić je dao jednu dobru poruku. Pitanje informiranja iz znanosti je vrlo teško riješiti. Nacionalno vijeće je u nekoliko navrata pokušalo razmatrati taj problem, ali se moramo suočiti s činjenicom da znanost nije zanimljiva osim kada se radi o aferama i na žalost ne znam kako to riješiti ali pokušati ćemo napraviti jedan sastanak sa ljudima iz javnog informiranja.

Hvala lijepo. Imamo povredu Poslovnika, gospođa Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Gospodine predsjedniče vrlo kratko. Ove odredbe o održavanju reda i stegovne mjere koje se uglavnom odnose na zastupnike, ali bi se mogle primijeniti na svakog govornika ne samo radi političke pa su one povrijeđene, ali molim to preventivno da se više ne događa ne samo radi političke korektnosti nego na vlastito radi primjene novog Zakona o suzbijanju diskriminacije. Gospodin Mondekar je gospodin Mondekar, on je mladi gospodin. Jednako tako i gospođa Lugarić.

Isto tako gospođa Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Gospodine predsjedniče ja bih sada bila odustala od ove povrede da nije bila ovakva vaša reakcija, ali ja se sada pozivam ako ništa drugo na opće odredbe koje se govore o općim pravima i dužnostima zastupnika po kojima čini mi se da se mi ovdje ne razlikujemo po godinama. A oni koji dolaze u ovu sabornicu braniti neka izvješća, akte, prijedloge ili nešto drugo, ja mislim da ne bi trebali zaboraviti da su u Hrvatskom saboru a ne na fakultetu ili negdje drugdje, ovdje su gospoda i gospođe zastupnici bez obzira na godine ili ne znam što drugo. I gospodine predsjedniče ja bih vas molila, mi smo kao Sabor ipak dostigli neke standarde, a ponekad, donijeli ste zakone, a ponekad izgleda potrebno one koji ovdje dolaze ipak na to upozoriti, molim vas. lijepa. Moja reakcija je gospođo prirodna, ja sam poželio da me netko tako nazove. Međutim, ali nemojmo biti preosjetljivi, ja vas molim. Svi mi imamo neki, ponekad smo zadovoljni, ponekad smo nezadovoljni kako se tretiramo, ali budimo široki. I Mario Habek, također. u biti ja sam htio isto napomenuti da je povrijeđen ovaj članak 214. koji je predstavnik Vlade povrijedio, ali možda njemu, možda gospodinu nije to toliko bitno, možda nebitna činjenica jesmo mi neki mali gospodin, ali isto tako ovdje smo svi isti i ne bi ni njemu bilo draga da ga ja ili neki od kolega nazovemo starim gospodinom. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Gvozden Flego. Izvolite. Nije točno da je o pravilniku raspravljano kao o nečemu što će se naknadno napraviti i popraviti nego je točno da se na odboru raspravljalo o pravilniku kao nečemu što je dalje neupotrebljivo pa je Nacionalno vijeće za znanost dobilo zadaću da napravi novi do kraja 12. mjeseca. Drugo, nije točno da se situacija mijenja korištenjem i ostalih fondova u financiranju znanosti nego je točno ono što sam rekao, na žalost i za vas i za mene, točno ono što sam rekao da zadnje tri godine ulaganje u znanost što je rekao kolega Dorić opada, a a naročito iz privatnih izvora. I treće, znate meni se čini da Sabor i Nacionalno vijeće rade tijesno i zaključili smo da ćemo imati nekakve tematske sjednice. Mi smo vrlo radi saslušati vaše argumente, ali o tome što ćete vi raditi ovo tijelo odlučuje čiji ste vi samo organ. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala